Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 202-01-9, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 29 февруари 2012 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Агенцията за социално подпомагане: 1. изпълнява държавната политика за социално подпомагане; 2. осъществява дейност по предоставяне на социални помощи и социални услуги; 3. разработва и прилага единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите „Социално подпомагане”; координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги чрез регионалните дирекции за социално подпомагане; 5. разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги според функциите на подкрепа, които се утвърждават с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика; 6. разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности; 7. контролира ефикасността, ефективността, качеството на социалните услуги и дейността на доставчиците на социални услуги чрез регионалните дирекции за социално подпомагане; 8. регистрира лицата по чл. 18, ал. 1, извършващи социални услуги, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона; 9. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги, които представя на министъра на труда и социалната политика; 10. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги; 11. поддържа регистри на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на утвърдените приемни семейства чрез регионалните дирекции за социално подпомагане; 12. извършва и други дейности, определени със закон или с акт на Министерския съвет.” 2. Създават се ал. 3 и 4: „(3) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 в дирекциите „Социално подпомагане” се създават екипи, които извършват оценка на потребностите от подкрепа, организират, координират и оценяват работата и резултатите по всеки отделен случай. (4) Министърът на труда и социалната политика утвърждава наредба за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане.” Изказвания? Госпожа Масларова. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми колеги!

се разписват в структурата на Агенцията за социално подпомагане, нейните регионални общински структури, трябва да имаме предвид всички ние тук, в тази зала, че в момента се разпределят някъде около 780 млн. лв. От 1 януари 2013 г., както Вие управляващите сте обещали, ще се прехвърлят и част от средствата, които са в структурата на Националния Тоест Агенцията за социално подпомагане с нейните подразделения в цялата страна ще управлява средства

засилването на контрола относно изразходването на средствата, които сега са над 780 милиона, а от 1 януари ще станат над 1 милиард, никак не е без значение.

има ли предвидени някакви конкретни мерки, има ли разработена методика, органите за инспектиране подготвени ли са в тази област? Това е най-малкото, което може би трябва да поставя като въпрос, защото за мен и за моите колеги не е ясно какво ще извършва Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане и какъв ще е този регионален мониторинг от структурите по места? Нещо друго, което в никакъв случай не искам да подминаваме. Тези регионални структури ще бъдат само пощенска кутия, или пощенската кутия ще бъде Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане? Защото, извинявайте, тук се насочват много средства. Освен това, отиват средства и по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Ако искаме за едни програми, които сега трябва някой да използва, за да ги оползотвори, да направим нещо, то е едно, но ако искаме да имаме сериозен мониторинг, това е нещо съвършено друго. друго. За мен тук има конфликт на интереси и ще кажа защо. Дирекциите „Социално подпомагане” по места са тези, които правят проучване на потребностите от социални услуги. Тези дирекции утвърждават кой ще получи социални услуги или отхвърлят кой ще получи такива. Тези дирекции правят мониторинга на това как се използват, как се разпределят и как ефективно се използват средствата и същите тези хора, забележете, ще правят контрол. За мен това е конфликт на интереси. Вие както искате, така го тълкувайте. Струва ми се, че тук нещата не са чак толкова чисти и толкова ясни и в това отношение заслужава да дебатираме по-сериозно. Искам да кажа няколко думи за Наредбата за кариерно развитие, която трябва да прави министърът на труда и социалната политика. Ами, колеги, по тази логика давайте да променяме Закона за насърчаване на заетостта, Закона за подпомагане на хората с увреждания, закона, свързан с Инспекцията по труда, защото това са същите тези подразделения на Министерството на труда и социалната политика. Ако министърът ще прави специална наредба в този закон за кариерното развитие на работещите в структурите на Агенцията за социално подпомагане, то по аналогичен начин той трябва да отговаря за кариерното развитие и в Агенцията по заетостта, и в Главна инспекция по труда, и в Агенцията за закрила на детето, и в Агенцията за хората с увреждания. Благодаря.

кое наложи да предложим тази промяна. Липсата на какъвто и да било постоянен мониторинг и контрол върху социалните услуги на регионално ниво позволи през годините да се създават доста услуги, които след контролна дейност, осъществена от Министерството на труда и социалната политика, се оказа, че са кухи услуги, разкрити преди доста години,

Няма никакъв конфликт на интереси в това, че регионалните дирекции „Социално подпомагане” участват в разработването на областните стратегии за развитие на услугите. Те контролират дали които се предоставят от общините, защото кметовете на общини предоставят социалните услуги и ги финансират чрез републиканския бюджет, са адекватни на потребностите и дали отговарят на съответното качество, на което трябва да отговарят. тази промяна за крачка напред по отношение на ефикасността и ефективността на предоставяне на социалните услуги. Благодаря.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, в рамките на лично обяснение искам да кажа, че не съм против мониторинга за това как ще се изразходват тези огромни ресурси. Но след като говорим, че искаме да го направим, това означава, че трябва да минем към нова структура на регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане. Къде ни е капацитетът за извършване на такъв мониторинг? За колко време успяхме да подготвим тези кадри? Това са кадри, които са се занимавали с други неща. И ако ще променяме закона, дайте да видим каква ще бъде структурата на регионалните на Агенцията за социално подпомагане и там да насочим усилията си, а не да прехвърлим една задача надолу по места. Няма какво да спорим. Има конфликт на интереси.

на ръководството на агенцията, аз да съм и контролиращият орган. Дайте да променим структурата на регионалните звена на Агенцията за социално подпомагане. Това ще бъде в синхрон с онова, което Вие предлагате. Не съм против мониторинга. Не съм против изразходването на средствата.

искам да Ви прочета ал. 3, която Вие създавате с този законопроект. Моля народните представители за внимание. За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 в дирекциите „Социално подпомагане” се създават екипи, които извеждат оценка на потребности от подкрепа, организират, координират и оценяват работата и резултатите при всеки отделен случай.” Уважаема госпожо председател, обръщам се и към Вас като юрист – необходимо ли е в закон да се описва конкретната организация на работния процес, в това число и този екипен подход? Ние сме твърдо за него, но кое налага уредбата на този въпрос да се вписва в закон? Законът дава основни права, а не организация на работния процес.

Нещо повече, в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, чл. 6, ал. 1, т. 19 гласи: „Изпълнителният директор на Агенцията има право да създава екипи за изпълнение на нейните функции”.

Няма. Други народни представители? Госпожо Симеонова, желаете ли да отговорите на господин Стойнев?

за мониторинг и контрол на услугите на регионално ниво към регионалните дирекции. Те ще бъдат за сметка на преструктуриране на Инспектората, тъй като тези функции отпадат от неговата дейност. Освен това по проект за регионално развитие на Агенцията за социално подпомагане ще бъдат назначени още 400 нови служители, така че това също капацитета на Агенцията. Успоредно с подкрепата на холандското посолство ние сме разработили много сериозна система, в която е включена и методология за контрол и оценка на капацитета на съществуващите услуги, на ефективността ефикасността на съществуващите услуги. Може би най-късно до месец, след като се ситуират звената, ще започнем обучението на социалните работници по прилагането на тази система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Други народни представители?

Уважаема госпожо председател, все пак тук викаме заместник-министри и министри, за да отговарят на народните представители, да обяснят кое точно налага промените в закона. Моят въпрос към госпожа Симеонова беше: кое налага тук да се записва как да се работи в дирекция по социално подпомагане? Още повече, че това го има в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Аз съм за екипния модел, но може ли в закон

Този текст е вследствие преодоляване на съществуващ проблем за работа в екип в отделните сектори на Агенцията за социално подпомагане и промяна на подхода. С тази промяна ние искаме да въведем тъй наречения кейс мениджмънт или управление на случай, в който трябва да бъдат ангажирани всички служители, независимо в кой отдел работят.

При изпълнение на служебните си задължения служителите на Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения имат право на парични средства за представително облекло за всяка календарна година.

Паричните средства по ал. 1 за служителите на Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения, които са назначени по трудов договор по Кодекса на труда, се предоставят при условия, ред и в размер, определени в наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите.” Изказвания? Имате думата, госпожо Богданова.

имам въпроси, те не са към заместник-министър Симеонова, а към двете ми колежки, които са внесли това предложение – госпожа Шайлекова и госпожа Колева. Казвам това, защото в момента правим промени в Закона за социално подпомагане и държа да уточним отношението си към този закон. В края на краищата той урежда основните социални права на гражданите и дейностите по социално включване. Той не е Закон за социалното подпомагане на агенцията. От тази гледна точка колкото и да заявявам личната ми симпатия към възможността работещите в Агенцията за социално подпомагане да получават парични средства за облекло, този текст няма място в закон. Има Закон за държавния служител и актове по прилагането му; има Кодекс на труда и актове по прилагането му; има Устройствен правилник на агенцията

запишем вътре текст, който урежда само и единствено правата на работещите в Агенцията за социално подпомагане – да получават парични средства за облекло. Рискувам да попитам и Вие, защитавайки този текст, трябва да ми отговорите. отговорите. Предвиждаме парични средства за служителите на агенцията и на нейните териториални поделения – какво правим обаче със служителите на Инспектората? Те част ли са от тази агенция, или не са такава? Най-малкото рискуваме да кажем, че сме ги дискриминирали от гледна точка на възможност за социално подпомагане като работещи в рамките на държавна структура. Казвам това, защото не приемам подобна правна техника. Няма лошо, когато уреждаме правата на работещите в отделни структури, в рамките на устройствените правилници да правим това, което счетем за правилно и е защитимо от публична и обществена гледна точка. Когато обаче законодателно уреждаме материя, бъдете любезни да бъдем коректни към материята, която защитаваме и приемаме, защото това ни отива повече. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Богданова, на заседание на комисията при второто четене на законопроекта Вашите колеги подкрепиха текста, дори казаха: „Да, това е много добре и ние ще го подкрепим”. Относно средствата – изрично сме записали, че паричните средства по ал. 1 за държавните служители ще бъдат упоменати при условия, ред и размер в Наредбата за служебното положение на държавните служители. В Агенцията за социално подпомагане има над 4 хиляди служители – едни от тях са държавни служители, други са по трудови правоотношения. Смятам, че това, което сме предложили, е нещо много добро. Освен това, имаше проблеми по тези въпроси – хората недоволстваха, тъй като досега това не беше точно определено. Ние смятаме, че мястото му е тук. Благодаря.

Доктор Шайлекова, говоря от свое име – първо. Второ, лично аз също подкрепям тази идея – няма нищо лошо работещите в Агенцията за социално подпомагане да получат парични средства за облекло. Твърдя обаче, че намирам също за редно пари за работно облекло да получат хората, работещи в Агенцията по заетостта, в Инспекцията по труда, в Агенцията за хората с увреждания. Вие нали разбирате, че когато в един закон вкарвате частен текст, днес трябва да поемете ангажименти за поправки в други действащи закони, които също уреждат права на хора, работещи в тази система? Другото е работа на парче, която аз няма как да уважавам. Ако е цялостна кампания – намерете време и място, и да е ясно, че един и същи бланкетен текст вкарваме във всички закони. Не ми изглежда сериозно. Но това е Вашето разбиране за правене на закони и Вашето разбиране за правна техника. Иначе няма пречка. Има подобна възможност, дадена чрез Устройствения правилник. Направете си наредба, уредете тези хора. Те наистина имат потребност от това. И без това възнагражденията им не са високи. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 5, в който се създава нов чл. 6а, в редакция по доклада на комисията. Гласували

Вие сте длъжни да докладвате текстовете както са, а след като Ви се даде думата за изказване, ще се изкажете. Гледам доклада.

е възможна една от най-големите промени, които са в този законопроект. Затова държа, госпожо председател, да гласуваме параграф по параграф. С текстовете на § 6 по вносител, който в момента гледаме, се въвежда основна промяна именно в дефинирането на социалните услуги като съвкупност от дейности. Аз поначало съм съгласен, но трябва яснота. Защото, когато се финансира на база дейности, а не на база услуга, тогава имаме изцяло нов начин на финансиране. Разбира се, има преходен параграф, който казва, че това влиза от януари 2013 г. Само че ние трябва да имаме наистина обосновка тук кое налага тази генерална промяна. Нещо повече. Обръщам се към юристите: някой да ми обясни какво означава „група за подкрепа” и „функциите на подкрепа”. Ние нямаме легална дефиниция в този законопроект. Тоест, моето лично мнение, като че ли целта е да се обслужват може би доставчиците на услуги, отколкото хората, които ще ползват тези услуги.

Уважаеми господин Стойнев, всъщност промяната е продиктувана точно в отговор на въпроса, който задавате услугите да са ориентирани не към доставчика, а към потребителя. Досега какво се случваше? Дава се направление за социална услуга, например Дневен център за деца с увреждания. Когато обаче обръщаме нещата, тоест с промените, които целим и правим функционално описание на услугата, ние развиваме в детайли и правим ново функционално описание, в което се отразява по дейности какво включва тази услуга, какви са основните функции на услугата. Което означава, че когато дирекциите дават направление за услугата, те не дават направление за услуга „Дневен център” по принцип, а дават например: 2 часа от услугата „Дневен център” за рехабилитация на детето; 1 час за психологическо консултиране. Тоест функционалното описание ще ни даде възможност наистина потребителите на услугата да ползват онази част от нея, която им е полезна и потребна.

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги! Госпожо заместник-министър, аз се опасявам, че като че ли не стана ясен въпросът, който, според мен, е важен, тъй като ние очевидно говорим за формирането на един нов финансов модел. Това не е козметична промяна. Това изисква наистина дискусия, за да стане ясно какво всъщност предлагаме ние, макар и от 1 януари следващата година, и какви са тези същностни критерии и ограничения, които слагаме в закона чрез легалните дефиниции на понятията. Формално, в чисто разказвателен и управленски план, аз Ви разбирам. Няма значение дали приемам или не. Истината обаче е, че тогава, когато чрез законодателството, в рамките на закона ние не сме дали легални определения на понятия, даваме възможност на всеки да ги тълкува по начин, по който той счита, че би трябвало да звучат. Защото действително термините „групи за подкрепа” и „функции на подкрепа” могат да бъдат тълкувани нееднозначно. Те са същностни понятия в закона. Те следва да бъдат прилагани тогава, когато този модел следва да сработи безспорно. Аз много искам Вие да сте права, че текстът работи в полза на ползвателите на социални услуги, а не на техните доставчици. Добре би било да работи в полза и на двете страни. Но това може да стане ясно и да бъде правилно безспорно тогава, когато законът е изчистен от нееднозначни, двузначни или грешни тълкувания. Това не може да бъде уреждано с правилник. Правилникът урежда технологията на прилагането на законов текст, но не дефинира понятия, които законът следва да уреди сам. Уважаема госпожо Богданова, госпожа Валентина Симеонова обясни защо се въвежда този начин на финансиране на социалните услуги като съвкупност от дейности, но все пак ние тук нямаме легална дефиниция на термините „група за подкрепа” и „функции на подкрепа”, защото те създават предпоставки за нееднозначно тълкуване. Госпожо председател, наистина има много голямо объркване и моето предложение е: да прекратим разискванията по този законопроект и да продължим на един по-късен етап, защото това е основен елемент за дефинициите. Тъй като, на база на тези дефиниции, ако отсега не знаем какво ще се извършва, ще има един огромен финансов ресурс, който ще се предоставя от

да обяснява на всеки. Аз го разбрах, но все пак ние пишем законопроект. Това трябва да бъде ясно, точно и законопроектът да се тълкува по един начин, а не всеки сам да си го тълкува. Пак повтарям, става въпрос за огромен финансов ресурс и моля на този етап да прекратим разглеждането на този законопроект. Благодаря Ви.

Госпожо председател, колеги, в рамките на реплика, дуплика, изложение всъщност се надявам всички вие да разбирате, че тогава, когато законът създава повече проблеми, отколкото решава такива, задължение на всички ни е да се опитаме да изчистим всички възможни спорове по него. Това е чувствителна материя, това е същностен проблем, това са интересите на много хора в твърде уязвима, публична и обществена позиция. Ако наистина може да се разчита на добрата воля на хората, които са внесли тези поправки, и на Министерския съвет, че иска да уреди смислено проблема, аз лично бих подкрепила една идея за отлагане. Да спрем, да изчистим двузначията и да работим по-нататък. По правилник съм длъжна да подложа на гласуване направеното предложение за отлагане второто четене на законопроекта за следващо заседание. Режим на гласуване!

правя процедурно предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ гласуване с още 7 дни по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител,

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ четене на Закона за държавния служител. Гласували

подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-8, внесен от Министерския съвет на 1 март 2012 г., на

г. На заседанието присъстваха господин Георги Стоев – заместник-министър на културата и госпожа Весела Караиванова-Начева – подуправител на Националния осигурителен институт. Проектът за решение бе представен от господин Георги Стоев. С проекта за решение се предлага на Народното събрание, на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Джордже Мирко Росич Предложението е мотивирано с дългогодишната творческа дейност на Джордже Росич, който има осезаемо присъствие в българското филмово изкуство. Богатата му професионална биография включва над 110 роли в българското и чуждо кино, като участва в почти всички емблематични български филми с богато жанрово разнообразие. Джордже Росич е известно име и в европейското кино – участвал е в редица чужди продукции, като унгарски, австрийско-немски и други. Особено популярен е в Унгария, където е участвал в почти 30 филма и за приноса му към унгарското кино печели редица призове, сред които награди за главни мъжки роли и награда за цялостен принос към унгарското кино. Джордже Росич се ползва с авторитет сред българските представители на седмото изкуство. Той е любимец на няколко поколения любители на киноизкуството. Награждаван е с редица български и международни призове в областта на киното. Носител е и на орден „Кирил и Методий” I степен. Проектът за решение се подкрепя от народните представители от всички парламентарни групи. Същевременно сериозен акцент бе поставен върху механизма за отпускане на пенсии за особени заслуги към държавата и нацията. Народните представители се обединиха около необходимостта от създаване на отделен фонд или нов механизъм за признаване приноса към държавата и нацията, извън пенсионната система. След проведено гласуване с резултати: „за” 16 гласа,

от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-8, внесен от Министерския съвет на 1 март 2012 г., на Джордже Мирко Росич, считано от 1 февруари 2012 г.” Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще Ви представя „ДОКЛАД относно Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-8, внесен от Министерския съвет на 1 март 2012 г. На редовно заседание, проведено на 14 март 2012 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-8, внесен от Министерския съвет на 1 март 2012 г. На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата – арх. Георги Стоев, заместник-министър, Боян Милушев, парламентарен секретар, от Националния осигурителен институт – Весела Караиванова, подуправител, и Станислава Атанасова, парламентарен секретар. На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 158 от 1 март 2012 г. предлага на Народното събрание Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Джордже Мирко Росич, така нареченият Джордже Росич, от София, считано от 1 февруари 2012 г. Предложението е мотивирано от творческата дейност на известния български актьор Джордже Росич Роден е в село Крупан, Кралство Югославия и през 1951 г. емигрира в България по политически причини. Завършва икономика и школа по журналистика и 17 години работи в Българското национално радио. Любимец е на всички поколения зрители. Джордже Росич е участвал в над 110 филма, 27 от които са снимани в Унгария. Едни от най-известните филми, в които е участвал, са: „Осмият”, „Езоп”, „Демонът на империята”, „Михаил Строгов”, „На всеки километър”, „Гоя”, „Антихрист”, „Баща ми бояджията”, „Иван Кондарев”, „Сватбите на Йоан Асен”, „Войната на таралежите”, „Камионът”, „Хан Аспарух”, „Време разделно”, „Под игото” и много други. Звезда на българското, унгарското и сръбското кино, понякога Джордже Росич е наричан „легендарният каубой”. месец февруари 2010 г. получава наградата „Златен век” на Министерството на културата за големите му заслуги и принос към българското кино. За участието си във филма „Законът на циганите” печели наградата за най-добра мъжка роля на унгарския кинопреглед през 1998 г. Джордже Росич е първият неунгарски актьор, печелил тази награда. На 41-я унгарски национален кинофестивал в Будапеща българският актьор Джордже Росич е първият чужденец, който получава престижната награда за цялостно творчество и принос към унгарското кино. Носител е на орден „Кирил и Методий” I степен. Националният осигурителен институт подкрепя Проекта за решение на Министерския съвет за отпускане на пенсия за особени заслуги на Джордже Мирко Росич По време на дискусията бяха изказани мнения отпусканите средства на културни дейци за особени заслуги към държавата и нацията да бъдат: парична награда, която да бъде твърда сума, да се изплаща заради особена заслуга и да не се нарича пенсия. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по културата, гражданското общество и медиите предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-8, внесен от Министерския съвет на 1 март 2012 г. на Джордже Росич от София, считано от 1 февруари 2012 г.” Благодаря Ви за вниманието.

Има ли желаещи за изказвания? Няма. Закривам дебата. Преминаваме към гласуване. Моля колегите да гласуват

за предложение до Народното събрание на Република България за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията На основание чл. 91 и § 6, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 6а от

Режим на гласуване, колеги.

Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Джордже Мирко Росич, считано от 1 февруари 2012 г. 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.” Това е проекторешението, което представлява акта на Народното събрание – за прецизност, и което трябва да гласуваме. Отново режим на гласуване, колеги, по отношение на прочетеното преди малко проекторешение.

Заповядайте за процедура,

Редакциите на каквито и да е текстове в Гражданския процесуален кодекс трябва да стават след внимателен юридически анализ и много сериозни аргументации. Тези текстове преди да бъдат разглеждани на първо четене в пленарната зала, би трябвало да се вземат под внимание позициите на всички заинтересовани – частните съдебни изпълнители, съдиите, адвокатите, бизнеса, банковите институции. Не знаем какво мислят кредиторите и длъжниците. Говорим за сериозен работен диалог, за сядане на една кръгла маса и дебат по същество. Писмените позиции са формалност. В ситуация на криза и висока междуфирмена задлъжнялост не бива да подлагаме на риск една все пак работеща система, макар и да не е перфектна – частното съдебно изпълнение. Защото ефектът от така предложените поправки е понижаване на събираемостта на дълговете и натрупванията на много дела в районните съдилища, защото там и в момента съдиите изнемогват. Смятам, че е неуместно да правим резки движения в тази материя заради задълбочения мониторинг от страна на Европейския съюз, на които е подложена съдебната ни система. Така на парче и набързо няма как да изпълним дълга като законодател нито към длъжниците, нито към кредиторите. Затова, колеги, предлагам – докато можем, да поправим стореното и да отложим разглеждането на точката. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Да разбирам, че Вашето предложение е за отлагане на разглеждането на тази точка. Има

Те са в няколко основни точки. Първата предложена промяна е в така нареченото заповедно производство.

а именно заповедните производства да се провеждат, освен по седалището или адреса на управление на длъжника, също така и по местоизпълнение на задължението, което е улеснение за всички участващи в процеса, защото тук се касае за малки вземания – до 25 хил. лв. Наистина е много трудно да разкараш един кредитор на 500 км, примерно от София до някой по-малък град

Другите основни промени са в графата съдебно изпълнение, касаещо дейността на съдебните изпълнители. Първата основна промяна е с оглед публичността на търговете, които се провеждат от съдебните изпълнители. До настоящия момент обявленията за търговете се разгласяват по начина в ГПК, а именно: обявлението се залепя на самия имот, в кантората на съдебния изпълнител, на табло в общината и на табло в районния съд по местоизпълнението. Когато се касае за по-апетитни имоти, се сблъскваме със следния прецедент: горе-долу след час всички тези обявления липсват и на практика не може да се получи публичността, която се цели в това производство, а именно неограничен брой потенциални купувачи да имат информацията за провеждания търг, така че когато след един месец се продава даденият имот да се стигне до реалната пазарна цена. Какви са оттам нататък последствията, когато няма достатъчно публичност? Примерно, когато се касае за едно жилище, за един апартамент на длъжника или не се явяват купувачи и цената пада с още 20% надолу, а на последващите търгове се явяват или брокери или фирми, близо до съответния съдебен изпълнител и имотът се продава на цени, често пъти и на половина от реалната пазарна оценка. От всичко това губи основно длъжникът, защото губи жилището си на много занижена цена, губят и потенциалните кредитори и взискателите в това производство. Когато се продаде на ниска цена даденият имот на длъжника, обикновено това не стига да се удовлетвори цялото вземане и длъжникът продължава да има да дава дадени суми. Оттам нататък печелят, разбира се, тези спекулативни фирми, които изкупуват тези имоти на занижени цени, печелят и съдебните изпълнители, които независимо от всичко прибират своите такси. Друга мярка, която касае съдебното изпълнение, е поставянето на горен таван на таксите на съдебните изпълнители. В настоящия момент законът не предвижда такъв таван и на практика при пропорционалните такси го няма и често се стига до много фрапиращи случаи. Какво имаме точно предвид? Когато примерно за едно вземане от 200 лв. на „Топлофикация”, енергоразпределително дружество или мобилен оператор на извън съдебно изпълнително основание се изкара изпълнителен лист и това производство стигне до частния съдебен изпълнител, оттам нататък

тогава за това задължение в размер на 200 лв. се начислява такса от 1,5%, но, забележете, не върху самото задължение, а се начислява такса върху оценката на имота, което значи, че за това задължение от 200 лв.

са пропорционални такси и ще Ви прочета една статистика, която получихме от Министерството на правосъдието за 2010 г. Съжалявам, статистиката за 2011 г. още не е готова, но там цифрите са още по-стряскащи. Частните съдебни изпълнители са събрали за 2010 г. суми по изпълнителни листи и лихви в размер на 427 млн. 868 хил. 848 лв. Забележете, върху тази събрана сума са начислени такси

събраните задължения. Тази сума е огромна и в европейски мащаб. За да се ограничи всичко това, ние предвиждаме в самия закон да залегне таван на таксите такъв, какъвто е бил предвиден впрочем, когато в Четиридесетото Народно събрание Министерският съвет е внасял този законопроект и там е фигурирал един чл. 83, който е предвиждал такъв таван на таксите на частните съдебни изпълнители. Незнайно по какви пътища при разглеждането на законопроекта между първо и второ четене този таван без всякакви мотиви е отпаднал. Тук наистина трябва да да се сложи някакъв таван, както е и при нотариусите, примерно там независимо колко е пропорционалната такса, над даден размер таксата е определена в тарифата в размер на 6 хил. лв., независимо, че таксите могат да бъдат много по-високи. Тук целта на този законопроект е с този таван за таксите в тарифата да влязат горен таван на пропорционалните такси, а също така е възможно с тарифата да се определи, че например таксата не може да надхвърли 10% от самото задължение, което касае абсолютно всички длъжници. Самото определяне на тези проценти и какъв ще е размерът на горната такса е проблем на тарифата, която е подзаконов нормативен акт и се изменя от Министерския съвет. В случая не казваме какъв точно трябва да бъде размерът на тавана и процентът от задължението. Това е вече дебат, който трябва да се проведе след приемането на закона, когато се променят текстовете в тарифата. Другата промяна, която сме предложили, е при плащане в срока на доброволно изпълнение длъжникът да не дължи такси. Забележете, когато говорим за държавни съдебни изпълнители, в чл. 53 от тарифата за таксите, събирани от съдилищата по Гражданския процесуалния кодекс в ал. 2 съществува текст, който касае само държавните съдебни изпълнители изпълнители и казва, че такса при доброволно изпълнение не се събира. Същият този текст, обаче, липсва при тарифата, която е по Закона за частните съдебни изпълнители. До какви прецеденти стигаме тук? Когато се вади изпълнителен лист за извънсъдебно изпълнително основание, а това са масовите случаи, защото това касае изпълнителните листи изкарани от „Топлофикация”, електроразпределителни дружества, ВиК, банки, длъжникът обикновено разбира за заведеното срещу него изпълнително производство едва след като получи поканата за доброволно изпълнение.

откривам дебата. Има ли желаещи за изказвания? Господин Радев, ако желаете, можете да продължите вече като изказване.

проблеми, които са особено чувствителни за българските граждани в условията на криза. Те се отнасят най-вече за така наречените дребни длъжници – хората, които поради замразените доходи, ръста на цените и несигурната икономическа ситуация не могат да си платят обичайните сметки за ток, вода, парно, други консумативи, сметки към лизингови компании, „Мобилтел”, а също и дребните си потребителски кредити. Тези длъжници са с размер на задълженията в рамките на 300-500-1000 лв. След като минат през съответни съдебни процедури, където се начисляват такси и разноски – съдебни, за възнаграждения на вещи лица, за адвокати, за издаване на изпълнителни листове, след това и таксите за съдебното изпълнение, се оказват в ситуация за дълг от 500 лв. да дължат пред съдебния изпълнител задължения в рамките на 1500 1500 лв. Тези хора имат нужда от защита. Самият начин, по който функционира съдебното изпълнение, трябва да бъде променен. Какво обаче прави впечатление във внесения законопроект от мнозинството? Той – нещо, характерно за ГЕРБ, изобщо не се интересува от дребните длъжници.. Този законопроект защитава интересите на едрите – банките, кредитните институции, големите лизингодържатели, най-големите застрахователни компании. Защо твърдя това? Във всеки един от текстовете на този законопроект личи пълното безхаберие на управляващите по отношение на хората в тежко състояние, с неплатени сметки, които страдат от едно съдебно изпълнение, и единствено загрижеността за най-едрите кредитори. Самата идея да бъде въведен таван на пропорционалните такси при съдебното изпълнение няма как да не бъде подкрепена. Наистина, трябва да има промени.

са с размери над 6000 лв. Това беше откровеното изявление от вносителите на законопроекта. Нека да помислим заедно кои такси при съдебното изпълнение са над 6000 лв. и за задължения в какви размери се събират. Става дума за задължения над 150 хил. лв. и за описи на имоти над 400 хил. лв. Следователно става дума най-вече за банкови задължения и то за едри длъжници на банковите институции. Няма и ред, няма и дума по отношение на необходимостта от налагане на ясни правила, които да защитят именно дребните длъжници, които дължат за ток, парно, вода, сметка пред „Мобилтел” или пред някои друг мобилен оператор. Импровизациите, които слушаме в момента, показват завой в първоначалното публично говорене на вносителите, тъй като това е най-уязвимото място на законопроекта, а именно безхаберието му по отношение на хората, които наистина имат нужда от защита в рамките на съдебното изпълнение. Какво означава да бъде наложен таван на пропорционалната такса, като например размер 10% от задълженията на дребните длъжници? Кога един съдебен изпълнител ще има интерес да събира задължение в рамките на 300 или на 500 лв., ако хонорарът, който ще получи, е 30 или 50 лв.?! Уважаеми колеги, нека наистина да правим промени и да говорим неща, които звучат адекватно не само за широката публика, но и за юристите. Във всички случаи ще става дума за налагане на някакви обезпечителни мерки, за някакви действия по принудителното събиране, които няма как да бъдат оценени в рамките на 30 лв. От друга страна, защо твърдя, че тези промени са в интерес на най-едрите кредитори и най-вече на банките? Прави се предложение за промяна в местната подсъдност. Създава се възможност за алтернатива: кредиторът да преценява къде да се развие заповедното производство, тоест къде той да иска да бъде издадена заповедта за парично издължаване на неговия длъжник. Естествено, когато има алтернативност, една банкова институция ще предпочете действието да се развива

Кой ще бъде натоварен от промяната на тази подсъдност? Естествено, дребните длъжници. Това означава, че за една неплатена сметка на „Мобилтел” гражданинът „х” от едно разградско село ще трябва да се защитава пред Софийския районен съд. Ще трябва да пусне своето възражение срещу тази заповед пред Софийския районен съд. За една сметка по отношение на лизинг човек от Сандански ще трябва да подаде възражение срещу своя лизингодател, ако счита, че не дължи търсената сума, също в Софийския районен съд. Господин Радев беше пределно откровен, когато заяви: защо да караме кредиторите при малки задължения до 25 хил. лв. да тичат из страната и да предявяват искове пред районните съдилища? Да, защо да караме кредиторите? Но от друга страна, уважаеми вносители, защо да караме длъжниците, част от които наистина са в невъзможност в условията на криза да платят сметките си, да тичат пред Софийския районен съд, където да търсят и да защитават своите права? Защо да натоварваме тях?! Кое налага тази промяна? Кои са тези, които са в силна позиция? – Дали банките, които дават кредити, дали застрахователните компании, дали мобилните оператори, или притиснатият български гражданин, който или е безработен, или е със замразени доходи, или не си е получавал заплатата месеци наред? Кой е интересен за управляващото мнозинството и кой се нуждае от защита?! Отделно от това, искам да кажа, че в тази си част законопроектът противоречи на европейското законодателство, доколкото подобни клаузи,

въпросните заповедни производства, което ще доведе до действителна неразбория и проточване на тези дела. Ще задам тези дела. Ще задам един много резонен според мен въпрос: защо след като предлагате едни сериозни промени в Гражданския процесуален кодекс, отказахте предварително да ги коментирате със заинтересованите субекти? за Камарата на частните съдебни изпълнители, защото Вашето предварително настроение е, че те ще се съпротивляват срещу Вашия законопроект. Вие презумирате, че те ще бъдат против, затова не ги питате, не им искате становище, не Ви интересува тяхното мнение. Трябваше обаче поне да се поинтересувате какво мисли Софийският районен Софийският районен съд, най-големият съд в България – дали може да се справи със сюрприза, който ще му поднесете, а именно една камара граждански дела, които ще трябва да се развиват пред него? Нормално е да попитате съдиите ще могат ли да се справят с новия обем дела, който се готвите да им пратите. Техният отговор е ясен. В крайна сметка, вместо да улесните кредиторите, Вие ще затлачите още повече събирането на техните задължения. Да не говорим, че когато се подаде възражение срещу една заповед, спорът се решава в исково производство, което може да се разгледа и по местоживеене, по постоянния адрес на самия длъжник. Това означава, че делото ще бъде препращано, разпращано и в крайна сметка вместо до бързина, ще се стигне до затлачване на гражданските производства. Защо аз твърдя, че този законопроект в крайна сметка е единствено и само в интерес на големите кредитори и на банките? Не само защото разполагам с това писмо, в което Асоциацията на банките в България е поискала от ръководството и на Правната комисия, и от госпожа Фидосова, и от министъра на правосъдието да бъдат направени именно тези промени. И именно тези промени са записани в този законопроект. Но защото, като четем всяка една от новите разпоредби, изводът, който се натрапва, е, че наистина е гледан само техният интерес. Самата идея, например, да не бъдат събирани такси в рамките на процедурата по доброволно изпълнение. Нека да си зададем въпроса какво прави съдебният изпълнител в този 7-дневен срок, който се дава на длъжника да изпълни доброволно. Какво прави? Налага евентуално запор или налага възбрана. В противен случай, ако ние не накараме съдебния изпълнител да наложи запор или възбрана, така че да обезпечи изпълнението, в крайна сметка ще дадем една възможност на недобросъвестните длъжници да се разпоредят със своите имущества. И тук възниква логичният въпрос кой е този кредитор, кои са тези кредитори, на които е безразлично дали в периода, в 7-дневния срок, след като вече е уведомен самият длъжник, им е безразлично дали ще бъдат налагани обезпечителни мерки. Ами, това са тези с обезпечените вземания – това са банките, това са лизингодателите. За всички останали е важно в този 7-дневен срок да бъдат наложени обезпечителни мерки. И нека да бъда пределно ясна от тази трибуна: да, и аз, и моята парламентарна група сме за промени в съдебното изпълнение, промени, които да защитят хората от произвола на съдебните изпълнители и най-вече тези, които страдат от главоломното нарастване на разноските пред съдебното изпълнение в сравнение с техните задължения. Това са обикновените български граждани, които в условията на криза не могат да си обслужват потребителските кредити, не могат да си платят сметките за вода, за ток, за парно. Тези хора имат нужда от защита и тези хора трябва да бъдат защитени. Но именно тези хора абсолютно не интересуват това парламентарно мнозинство, след като предложеният законопроект за промени в съдебното изпълнение изобщо не се интересува от тези хора. В типичния за ГЕРБ стил интересът е единствено и само по отношение на едрите кредитори – да могат те да си удовлетворят вземанията от изпадналите в невъзможност да си плащат кредитите-длъжници. Промени трябва да бъдат направени. Ние сме за промените, но промени, които да защитят обикновените хора. Казвам го още веднъж, защото искам да си спестя спекулации по темата за това, че ние сме против промени в съдебното изпълнение. Ние сме за, но с грижа за масовия случай, за обикновения човек, който е притиснат от кризата. Нещо, което твърдя, че не вълнува вносителите на този законопроект. Има ли реплики по отношение на изказаното от госпожа Манолова? Заповядайте. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! Никой от групата ни не твърди, че проектът е съвършен. няколко въпроса изникнаха от Вашето изказване. По какво трябва да бъдат различавани едрите от дребните кредитори? Защо в случая длъжниците са добрите, а кредиторите са лошите? Това също не стана ясно. Защо се смята, че трябва да се защитават правата на длъжниците и те да имат приоритет пред правата на кредиторите? Това също не стана ясно. Основателна е забележката за промяна на подсъдността, според мен и аз бих апелирала пред колегите да оттеглят законопроекта но в никакъв случай не с мотивите, с които Вие се опитвате тук да изтъкнете нашата силна заинтересованост към възможно най-едрите кредитори в тази страна, а единствено по практическите съображения за ненатоварване на Софийския районен съд. Както се вижда от проекта, нашият сериозен мотив е длъжникът да не се натоварва с допълнителни такси. Длъжникът е този, който трябва да си плати и който, за да се стигне до принудително изпълнение означава, че той е бил във виновно неизпълнение. И в края на краищата длъжникът няма нужда от допълнителна защита, освен тази, която законът му е дал. Съгласна съм с Вас и в крайна сметка това е и крайната цел на законопроекта, че таксите, които частните съдебни изпълнители начисляват са толкова прекомерни, че увеличават понякога неколкократно задължението на длъжниците. Ето това е крайната цел на този законопроект и аз смятам, че той е напълно адекватен и отговаря на тази крайна цел. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, искам да кажа, че що се касае до заповедното производство, колегите отляво трябва да знаят много добре какво е местоизпълнение и защо е по местоизпълнението - защото през 2007 г. те са приели този текст в новия ГПК и той беше действащ и до 2009 г. Тук няма въобще как да говорим за защита интересите на длъжника, защото, както каза и изказващата се, те могат и по собствения си адрес да заведат делата, когато оспорват заповедното производство. Но, що се касае до таксите, 610 хиляди са делата само на частните съдебни изпълнители за периода 2006-2010 г. Шестстотин и десет хиляди съдби и на семействата им, и така нататък. Оттам-нататък да твърдим, че когато един частен съдебен изпълнител за задължение от 200 лв. може да ти запорира двустайния апартамент в София, който е с оценка над 100 хил. лв. и да начисли такса процент и половина – това е недопустимо. Недопустимо е също така да се твърди, че когато някой отиде при държавния съдебен изпълнител не дължи такса доброволно изпълнение, независимо за какво става въпрос, а когато отиде при частния съдебен изпълнител, той му налага тези такси. Има прости такси, примерно за образуване на делото се плаща такса 20 лв., оттам-нататък има проста такса за налагане на запорите. Никой не иска в срока за доброволно изпълнение – първите 14 дни да се прави опис и оценка и да се прибират някой път и десетки хиляди лева. Има такси по 70-80 хил. лв. Има такси и по стотици хиляди лева. Имахме такъв случай със Софийска община, където всички граждани и жители на София на практика платиха тези такси, защото те бяха взети от бюджета на общината.

Уважаеми колеги, трудно ми е да направя дуплика, защото двете реплики бяха в противоположен смисъл. Госпожа Колева е съгласна с мен, че е неразумно да бъде дадена възможност за избор на местната подсъдност, което създава сериозната заплаха Софийският районен съд да бъде затрупан с дела до степен, до която да не може да си върши работата. Господин Радев продължава да упорства. Това ми дава основание да повторя още веднъж тезата, която развих в своето изказване. Защото, уважаеми колеги, тези от Вас, които са юристи, погледнете този законопроект какво реално променя той? По отношение въвеждането на таван на таксите, това се предоставя, както и досега, на изпълнителната власт, която трябва да напише съответната тарифа. Тоест, по какъв начин ще бъде определен този таван и какви промени ще настъпят, от този законопроект не става ясно. Може това да действа благоприятно на дребните длъжници, може да действа благоприятно и на едрите кредитори, този въпрос остава абсолютно неясен в този законопроект. Ако следваме първоначалните изявление на вносителите, той ще се отнася само за най-едрите кредитори и за най-дребните длъжници. Но дали ще се случи така – това даже не зависи от Вас, господин Радев. Това зависи от министъра на правосъдието, който ще издаде съответната тарифа за пропорционалните такси. Така че този въпрос не се решава. Остават други два въпроса, които са много показателни и които се решават с този законопроект. Единият въпрос, това е с промяната на подсъдността, която ще натовари, повтарям го още веднъж много ясно, стотици хиляди български граждани с проблема да тичат до София по всяка една своя неплатена сметка. Заповедното производство, ако се прехвърли в Софийския районен съд по местоседалището на кредитора, защото местоизпълнението за парични задължения, както е записано в Закона за задълженията и договорите, е по местоседалището на кредитора, всички тези задължения са парични и всички дела ще се прехвърлят в Софийския районен съд. Това Ви предлага господин Радев – за сметка на MТeл, за сметка по неплатен лизинг, за всеки един кредит, за всяка една застраховка, за всичко това хората от Силистра, от Варна, от Бургас, от Малко Търново, ще трябва да се защитават пред Софийския районен съд. Разберете го ясно! следващата промяна, която се прави с този законопроект, е да се стимулират съдебните изпълнители да не извършват никакви действия в рамките на срока за доброволно изпълнение, което отново е в полза единствено и само на банките като кредитори по обезпечени предварително вземания.

В настоящото пленарно заседание ние следва да обсъдим въпроса има ли някаква проблематика, която следва да се реши с този законопроект, или няма. От нас – вносителите, а и тук от изказванията в залата, ясно и категорично се установи, че проблем в предлаганите промени има – предлаганите области, където са тези наши предложения, проблеми има. Това не беше заявено от никой, тоест изказване в обратната посока не беше заявено от никой от изказващите се. Тоест предлаганите промени са основателни. По отношение на това дали е постигната най-добрата редакция по отношение на предложените текстове аз смятам, че именно в хода на дискусиите се установи, че има какво да се коригира, какви корекции да се направят, за да се постигне една по-добра редакция, едно по-добро прилагане на съответните правни норми. Беше изказано от тази трибуна, че, виждате ли, предложените промени не били дискутирани с представителите на частните съдебни изпълнители, на Софийски районен съд. Това изказване показа пълното непознаване на обстановката от страна на колежката Мая Манолова, защото такива разговори, срещи и дискусии имаше както с представителите на частните съдебни изпълнители, така и с председателя на Софийския районен съд господин Влахов. Дори има разменена кореспонденция само с господин Влахов по отношение на промените, които се предлагат и които засягат действително Софийския районен съд. Искам да припомня и още нещо. и допълнение е четвърта седмица поставен за разглеждане в пленарната зала. По една или друга причина разглеждането винаги се е отлагало. Едва в тази настояща четвърта седмица е неговото разглеждане. Мога ли да попитам в тези четири седмици има ли едно предложение от страна на частен съдебен изпълнител, което да подобри редакцията, да направи едно по-добро предложение и да реши проблемите в предлаганата област? Аз мога категорично да кажа, че няма такова. По отношение на изразяваното, виждате ли, че се толерирали кредиторите, а, виждате, ощетени били длъжниците и те трябвало да бягат до София от Силистра, от Варна и т. н. Ами, защо да бягат? Нека да си платят и няма да има нужда да бягат, просто ще си бъдат едни добросъвестни страни по съответните облигационни отношения и няма да се налага да се водят някакви дела против тях. Другото, което беше заявено, че от текстовете личало едно безхаберие, едно непознаване на обстановката от страна на вносителите. Това противоречеше силно с други изказвания на колежката Манолова. тук е противоречието, а не в противоречието, което има в изказванията на колегите преди нас. В заключение аз ще Ви помоля да подкрепите на първо четене предлаганите промени, като между първо и второ четене, при необходимост – с удължаване на срока за направа на такива предложения, да се намери най-доброто за текстовете и тяхното практическо прилагане.

Не ползвам възможността за лично обяснение, защото не очаквам колегата да ми отговори. Нямам представа има ли кореспонденция между Вас и съдебните изпълнители. Чухме ги по време на заседанието на Правната комисия, но със сигурност аз като юрист си давам сметка какво ще коства на Софийския районен съд предлаганата от Вас промяна, затова ми е любопитно, след като сте си кореспондирали и писмено, предполагам и устно, с председателя на Софийския районен съд, останахте ли с впечатление, че това съдилище, което и без това е най-натовареното в страната, ще може да се справи с камарата дела, които ще се изсипят върху този съд веднага след влизането в сила на готвените промени? Не успя ли да Ви убеди председателят на районния съд – първо, това, което пише в Закона за задълженията и договорите, че реално всички длъжници по всякакви парични задължения от целия богат спектър на нашата действителност ще бъдат пренасочени към Софийския районен съд? Че дотук ще пътуват, за да отговарят длъжници от цялата страна? Защото, да – лесно е да кажем защо не са си платили, да си платят, за да не стигат дотам, обаче Вие сигурно не гледате поне шествието на Вашия премиер из страната. Той се среща с едни хора, които са на вересия от 10 месеца, от една година! И тези хора по какъв начин ще си платят сметката към MТел, след като висят на вересия за основни хранителни продукти? Това, което правите сега, е тези хора да ги накарат да ходят в добавка до Софийския районен съд, когато мобилният оператор не им е сметнал правилно сметката или когато не могат да си платят лизинга за телевизор или за печка за 200 лв.!

от микрофоните.) Този въпрос, който зададохте – изрично е записано, че по темата за Софийския районен съд след дискусия се предложи прецизиране на § 3 между първо и второ гласуване. има ли? (Реплики.) Тук се говори и вярно, че мина време, след като чухме докладите днес, но нека да държим за това – Вие сте били в комисията и знаете за какво става реч.

Каквото и да говорите, има един призрак, който броди в тази зала. Ама това не е онзи призрак от манифеста, а е призракът на популизма. Всички тук слушаме едно и също това е популизмът. Нека да си отговорим кой чии интереси защитава. Аз затова Ви правя реплика – кажете кой промени тарифата? Кой промени тарифата и вмъкна там едни думички полулегално, за да стигнем дотам – при 200 или 300 лева дълг

Благодаря, госпожо председател. Госпожо Манолова,

беше отразено, че именно в хода на дискусиите е установен проблем при практическото прилагане на от страна на Софийския районен съд. Това го подчертах в своето изказване. Именно това налага да се прецизират текстовете и да се намери най-добрата редакция, за да се получи по-добро практическо прилагане на тази норма.

Това също показва непознаване, тъй като при определяне на една тарифа както за частните съдебни изпълнители, така и за нотариусите винаги има работни групи, на които присъстват представители на съответните браншови организации, и след дискусии става приемането на съответната тарифа.

Уважаема госпожо Цачева, вносителят господин Радев, представяйки своя законопроект, специално акцентира, че те не се отказват от своето предложение да оставят избор на подсъдността, защото, цитирам: „не трябвало кредиторите кредиторите да се разкарват из страната, по съдилищата, да пускат искания за издаване на заповеди и по този начин да си губят времето. Трябва длъжниците да се разкарват до Софийския

Тошев мисли, че съм го слушала, но той не се слуша какво говори, защото в изказването, на което му направих реплика, той също обоснова тезата за промяна в местната подсъдност по местоизпълнението на договора. Местоизпълнението е регламентирано в Закона за задълженията и договорите и по отношение на парични задължения – местоседалището на кредитора. Или ще променяте и Моята реплика е във връзка с дебата, който се случва в залата. Сега Ви казвам ясно: ако ще направите хората на маймуни да ги карате да тичат до Софийския районен съд от най-отдалечените села и паланки, защото такъв е интересът на поръчителите на този закон, няма да го подкрепим. В този закон не се променят таксите, нищо не се прави. Казва се, че ще има таван. Естествено че този таван се издава от министъра на правосъдието, така че ние не знаем какво ще пише в тази тарифа. Единственият факт от този законопроект реално е промяната в подсъдността. Ето, това е, което имаме налице. Това е против интересите на обикновените хора в България – и на тези от Мадан, и на тези от Кърджали. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова, времето изтече. Други народни представители желаят ли да участват в дискусията? Не виждам желаещи. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 202-01-6, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2012 г., приет на първо гласуване на 14 март 2012 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона. Гласували

§ 1: „§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Държавните и общинските органи са длъжни да предоставят информация в 14-дневен срок от поискването й относно местата по чл. 28а,

в) създават се нова т. 8 и т. 9 и 10: „8. предоставя становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до защитата на правата на човека; 9. защитава правата на децата с предвидените в този закон средства; 10. отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека;” г) досегашната т. 8 става т. 11. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Омбудсманът изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет на 18 декември 2002 г., (ратифициран със закон - ДВ, бр. 34 от 2011

гласуване анблок параграфи с номера 3 и 4 по вносител, подкрепени от комисията.

лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля, с цел защитата на такива лица от изтезание и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

на достъп до цялата информация за броя на лицата, лишени от свобода, в местата за задържане по ал. 1, както и за броя на тези места и тяхното местонахождение; 3. да избира местата по ал. 1, които желае да посети, и лицата, с които желае да разговаря; 4. да провежда лични разговори без свидетели с лицата, лишени от свобода, лично или чрез преводач, ако е необходимо, както и с всяко друго лице, което според омбудсмана като Национален превантивен механизъм може да предостави съответната информация; 5. на достъп до цялата информация, отнасяща се до отнасянето с лицата по ал. 1 и до условията в местата за задържане; 6. да изисква информация от служителите на посещаваното място за задържане, с които да се провеждат беседи, както и да провежда лична беседа с всяко друго лице, което се намира на територията на проверявания обект; обект; 7. да организира извършването на медицински прегледи на лицата с тяхно съгласие. (3) Служителите и длъжностните лица в местата по ал. 1 длъжни да оказват съдействие и да предоставят необходимата информация на омбудсмана. Чл. 28б. (1) Орган или длъжностно лице не може да нарежда, прилага, разрешава или допуска каквато и да е санкция по отношение на лице или организация, за това че са съобщили на омбудсмана като Национален превантивен механизъм информация, била тя вярна или не, и нито едно такова лице или организация не могат да претърпят вреда заради това. (2) Поверителна Поверителна информация, събрана от омбудсмана като Национален превантивен механизъм, не може да бъде разгласявана. Лични данни могат да бъдат публикувани само след като лицето, за което се отнасят, е изразило изрично съгласие. Чл. 28в. Омбудсманът като Национален превантивен механизъм може със заповед да делегира изцяло или частично правомощията си по чл. 28а на служители от неговата администрация. Чл. 28г. (1) След всяко посещение омбудсманът изготвя доклад, който може да съдържа препоръки и предложения с цел подобряване на условията в местата по чл. 28а, отношението към лицата, настанени там, както и с цел предотвратяване на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. (2) Докладът се предоставя на съответния компетентен орган, който в едномесечен срок е длъжен да уведоми омбудсмана за предприетите действия по изпълнение на препоръките. (3) Омбудсманът публикува и ежегодни доклади, свързани с дейността му като Национален превантивен механизъм, при спазване на изискването на чл. 28б, ал. 2. Чл. 28д. Омбудсманът като Национален превантивен механизъм осъществява сътрудничество със съответните органи и механизми на Организацията на обединените нации, сдружения на граждани, както и с международни, регионални и национални организации, чийто предмет на дейност включва осигуряване защита на лица от изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.”

§ 6: „§ 6. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон омбудсманът внася за одобрение в Народното събрание съответните промени в правилника за организацията и дейността си.” Няма. Подлагам на гласуване § 6 в редакцията по доклада на комисията.

гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г. На свои заседания, проведени на 22 февруари и 1 март 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Димитър Чохаджиев, Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” в същото министерство, заместник министърът на вътрешните работи Веселин Вучков и заместник-директорът на ГДБОП Валентин Трифонов. Законопроектът беше представен от народния представител Николай Петков. Той изтъкна, че с него се цели да бъде регламентирано обезпечаването на Министерството на вътрешните работи с информация в достатъчна степен за изпълнение на функциите му по осъществяване на контрол, включително и преди издаване на лиценз, разрешение или удостоверение, издадени по реда на закона. Съгласно разпоредбата на чл. 67 контролът по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба следва да бъде извършван във взаимодействие с ведомствата и агенциите,

мотивите към законопроекта се посочва още, че тази информация е необходима на Министерството на вътрешните работи и във връзка с правомощията и задълженията на ведомството, произтичащи от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Нейното събиране, обработване и анализиране цели както да бъде създадена възможност за извършването на предварителна оценка на рисковете от осъществяването на конкретни сделки по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, така и осъществяване на превантивни действия с цел пресичане на престъпна дейност. Посочва се още, че липсата на актуална информация в МВР за издадени, продължени и отнети разрешения и удостоверения по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и неучастието на представители на МВР в състава на Междуведомствената комисия са сериозни предпоставки, които значително ще затруднят ефективното изпълнение на част от основните задачи и дейности на МВР, регламентирани в чл. 6 и чл. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи и най-вече на контролните му функции, възложени съгласно чл. 67 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. В заключение беше изтъкнато, че предлаганите промени ще позволят на МВР да изпълни регламентираните задължения на ведомството, свързани както със защита на националната сигурност, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, осъществяване на оперативноиздирвателна дейност, предотвратяване на терористични действия, така и с предварителния и последващ контрол при издаване на лиценз, лиценз, сертификат за получател, разрешение или удостоверение, предвиден в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не подкрепиха законопроекта по § 1 и го подкрепиха по параграфи 2, 3, 4 и 5. Беше изтъкнато, че Министерството на вътрешните работи участва в лицензиращия орган, а именно Междуведомствения съвет. В този смисъл няма пречка министерството да изпълнява своите контролни функции, заложени в закона. Освен това, беше отбелязано, че е практика в заседанията на Междуведомствената комисия да участват представители на МВР в случаите, когато се разглеждат въпроси, свързани с тяхната компетентност, както и че в случай на необходимост се предоставя информация, в това число екземпляри от всички издадени разрешения, независимо дали това е записано в закона. В хода на дискусията народният представител Корнелия Нинова отбеляза, че в търговията с оръжие има два органа, които вземат решения. Това са Междуведомственият съвет на Министерския съвет и Междуведомствената комисия при министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Междуведомственият съвет, в който участва заместник-министър на МВР, взема решенията за издаване на лиценз и удостоверение на фирмите за търговия с оръжие. А Междуведомствената комисия, след като вече Междуведомственият съвет е издал лиценз, издава разрешение за всяка конкретна сделка. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, „против” – 3, „въздържали се” – 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г.” Благодаря Ви, госпожо Янева. Преди да закрия пленарното заседание припомням, че утре в 9,00 ч. започваме с предвидената т. 1 – Избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Закривам пленарното заседание.